Hvala vam

SATI. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 942.,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 Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodano obrazloženje? Da. Poštovana Majda Burić državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovane zastupnice i zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. Dakle, uvodno bih željela podsjetiti da smo 1.siječnja 2019.godine paketom od 6 mirovinskih zakona među kojima je bio i ovaj Zakon o obaveznim mirovinskim fondovima cjelovito uredili mirovinski sustav koji je u RH trostupan, dakle govorimo o sustavu generacijske solidarnosti, zatim individualne kapitalizirane štednje II stup i dobrovoljne mirovinske štednje III stup. Sve smo to napravili u cilju osiguranja dugoročne održivosti mirovinskog sustav, ali isto tako i primjerenosti mirovina kako sadašnjih tako i budućih umirovljenika. Ono što je u početku vrlo bitno za spomenuti jest da su mirovine sigurne, da su dolazile i dolazit će na vrijeme. Posebno je važno istaknuti niz mjera kojima smo unaprijedili kapitalizirani sustav odnosno II mirovinski stup kao što su primjerice daljnje smanjivanje administrativnih troškova odnosno naknada, liberalizacija ulaganja mirovinskih fondova, također osnaživanja ulaganja u unapređenje financijske pismenosti itd. opredijelili smo se za dodatno jačanje i razvijanje II mirovinskog stupa, a sve kako bi se povećao iznos mirovina članovima mirovinskih fondova. Unapređenjem kapitaliziranog sustava također doprinosimo gospodarskom rastu i razvijanju tržišta kapitala, ali i tržišta rada. Nesporno je da je u fazi akumulacije drugi stup polučio izvrsne rezultate te podaci pokazuju da mirovinski fondovi dobro posluju te da će imati značajnu ulogu na tržištu kapitala, kao što je već i imaju, ali isto tako i za buduće mirovine koje će se ostvarivati iz II mirovinskog stupa. S obzirom da je naše opredjeljenje kao što sam već i rekla, daljnje jačanje trostupnoga mirovinskog sustava jer vjerujemo da se samo na takav način može osigurati održiv i primjeren mirovinski sustav, Vlada RH predlaže HS-u da prihvati ovaj Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskom fondovima, s Konačnim prijedlogom Zakona koji je pred vama i to iz sljedećih razloga. Kao što znate ovim je zakonom uređeno osnivanje i poslovanje obaveznih mirovinskih fondova i to u sklopu obaveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, isto tako osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obaveznim mirovinskim fondovima, poslovanje depozitara REGOS-a odnosno Središnjeg registra osiguranika te nadzor nad njihovim poslovanjem. Pri tome je jako važno naglasiti ulogu upravo Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odnosno HANFA-e koja je nezavisno i nadzorno tijelo i vrši nadzor financijskoga tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju što podrazumijeva i nadzor nad poslovanjem društva koji upravljaju obaveznim mirovinskim fondovima. Ono na što moram posebno podsjetiti jest da danas u RH posluju posluju 4 društva za upravljanje obaveznim mirovinskim fondovima, a to su Allianz, Erste, Raiffeisen i PBZ Croatia osiguranje. istaknuti kako se u ta 4 obavezna mirovinska fonda trenutačno nalazi više od 2 milijuna osobnih računa članova, točnije 2 milijuna i 27 tisuća, što je porast od skoro 80 tisuća članova u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također kao što znate, postoje 3 kategorije mirovinskih fondova, A, B i C. Oni se razlikuju određeni ograničenjima, npr. s obzirom na životnu dob, ovisno o investicijskoj strategiji ili, ili ograničenjima ulaganja fonda. Tako su fondovi kategorije A u odnosu na ostala dva s očekivano najvećim prinosima, primjereni su osiguranicima koji se prvi put zapošljavaju odnosno novim osiguranicima. Fondovi kategorije B su umjereno rizično, fondovi primjereni osiguranicima srednje životne dobi, ali su ujedno i najstariji fondovi u kojima se trenutno nalaze i najveća, velika većina osiguranika različitih dobnih skupina i to 1,9 milijuna članova fonda B kategorije. Dok su fondovi kategorije C niskorizični fondovi s nešto niže očekivanim prinosima, a primjereni su osiguranicima starije životne dobi odnosno fondovi, to su fondovi u kojima se građani nalaze neposredno prije odlaska u mirovinu. Dakle, zakonski je propisano da da 5.g. prije odlaska u mirovinu ti osiguranici moraju nužno i zakonski biti u kategoriji C. Sukladno porastu broja članova povećala se i neto imovina koja je krajem prvog tromjesečja ove godine iznosila 108,63 milijarde kuna i to je porast od 6,23 milijarde kuna u odnosu na prethodnu godinu odnosno 6,08% u godinu dana. Domaće tržište mirovinskih fondova od početka uvođenja trostupnog mirovinskog sustava, a to je podsjećam bilo 2002.g., bilježi stabilne i konkurentne prinose pri čemu je prosječni godišnji prinos svih triju kategorija premašuje 5%, a kad to pogledamo segmentirano po kategorijama onda vidimo da je prosječni prinos za A kategoriju 8,16%, za B kategoriju je 5,67%, a za kategoriju C je 5,89%. Kada govorimo o poslovanju mirovinskih fondova moramo se osvrnuti naravno i na posebne okolnosti koje trenutno postoje u RH, a do kojih je došlo uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19. U tom smislu došlo je i do određenih promjena na tržištu pri čemu su mirovinski fondovi izgubili određeni dio vrijednosti, ali ne u svim kategorijama. Fondovi kategorije C ostali su u pozitivnom spektru, što je iznimno važno kada govorimo o kategoriji fonda iz kojeg građani, kao što sam već i rekla, odlaze u mirovinu. Pa tako MIREKS odnosno indikator uspješnosti poslovanja svih obaveznih mirovinskih fondova koji je javan pokazuje da je kategorija A u u posljednjih 12 mjeseci zabilježila minus od 0,55%, kategorija B +1,49%, a kategorija C +2,17%. Mirovinski fondovi kategorije A i B imali su nešto veće fluktuacije, no dugoročno imaju vremena kompenzirati kratkoročni gubitak u ovim izvanrednim okolnostima koje su pogodile cijeli svijet, a ne samo RH. U tom smislu posebno je, potrebno je uzeti u obzir da su mirovinski

su ulaganja obaveznih mirovinskih fondova i njihov rad da je to potrebno, da to ne smijemo promatrati kao sprint ili kao utrku na 100 metara već kao maraton na 40.g. Upravo zbog toga važno je konstantno naglašavati upravo dugoročni, dugoročni horizont i dugoročnost ulaganja. Svjesni smo trenutka u kojem se svi nalazimo, zbog čega se izmjenama i dopunama ovoga zakona osigurava pravovremeno postupanje HANFA-e u slučaju nastupa posebnih okolnosti, a kao takve podrazumijevaju se događaji ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, što je upravo situacija s COVID-19. Stoga polazeći od spomenute okolnosti predlaže se proširenje spektra dozvoljenih ulaganja mirovinskih fondova i na depozite kod HNB-a i kod Europske središnje banke. Riječ je naime i o najsigurnijem ulaganju koje nosi minimalne rizike, a može biti korisno i potrebno za mirovinske fondove jer je u svakom slučaju sigurnije veće iznose deponirati kod HNB-a. Nadalje, proširuje se i mogućnost mirovinskim fondovima za pozajmljivanje novčanih sredstava od trećih osoba i to u ukupnom iznosu od 5% neto vrijednosti imovine fonda putem repo poslova i transakcija prodaje i ponovne kupnje, kao i programima kreditiranja. Pozajmljivanje može biti na rok ne duži od 5.g. kada je riječ o pozajmljivanju od HNB-a ili ECB-a Europske središnje banke ili na rok ne duži od 3 mjeseca ako govorimo o trećim osobama. Osim toga, HANFA-i se daje ovlast da svojom odlukom poveća limit mirovinskim fondovima zbog pozajmljivanja novčanih sredstava od trećih osoba. Takvu odluku HANFA može donijeti samo kao iznimku od navedenog pravila i to uslijed nastupa posebnih okolnosti kada limit može povećati na maksimalno 15% neto imovine, neto vrijednosti imovine fonda, a pritom vodeći računa o razmjernosti i potrebi svake konkretne situacije i svih uključenih sudionika. Također HANFI se daje ovlast da uslijed nastupa posebnih okolnosti može donijeti odluku kojom se privremeno dozvoljavaju prekoračenja ograničenja ulaganja imovine obaveznih mirovinskih fondova. Takva odluka može se donijeti na razdoblje od najviše godinu dana te se njezino trajanje u iznimnom slučaju može i produžiti dok takve okolnosti traju ili dok traju posljedice takvih okolnosti. Ova mjera ima privremeni karakter koji djeluje prema svim mirovinskim društvima jednako. Ono što također moram spomenuti jest da se mijenjaju i dopunjuju i prekršajne odredbe zakona i slijedom svega navedenoga donošenje ovog zakona dio je mjera kojima se nastoji omogućiti žurno i adekvatno postupanje HANFE u novonastalim posebnim okolnostima uzrokovanim epidemijom Covida-19. Također ono što je potrebno još jednom naglasiti jest da su mirovinski fondovi dugoročni ulagači i da ih na taj način moramo promatrati u horizontu od 30 do 40 godina i da se očekuje neutraliziranje utjecaja tržišnih šokova tijekom vremena. Slijedom svega toga navedenoga, važno je donijeti ovaj zakon po hitnom postupku kako bi se umanjili mogući negativni efekti posebnih okolnosti i održala stabilnost poslovanja gospodarskih subjekata i predlaže se također, odnosno ono što moram posebno spomenuti jest da prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo koji je nomotehničke naravi jer dorađuje izričaj i propisuje se iznimka koju je potrebno navesti. Iznimka od čega i predlaže se stupanje na snagu ovoga zakona prvog dana od dana objave u Narodnim novinama. Evo, toliko za sada, hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Maksimčuk. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena državna tajnice u okviru reformi mirovinskog sustava Vlada premijera Plenkovića je unaprijedila sustav generacijske solidarnosti. Prvi stup su sustav individualne kapitalizirane štednje, drugi stup i treći stup dobrovoljne mirovinske štednje.

Poštovana gospođo Maksimčuk, ono što posebno moram istaknuti jest da smo u okviru reforme mirovinskoga sustava ispravili generacijsku nejednakost koja je ustvari dovodila do toga da osobe koje su rođene do '62. godine i one nakon '62. godine sa istim uvjetima, istim stažem su imale različitu mirovinu između 700 i 1.000 kuna ovisno naravno o tome koliku su primanja imala tijekom života. Mi smo tu generacijsku nejednakost ispravili i ti su zakoni, to je bio paket od 6 zakona kao što se sjećate stupili na snagu 1.1.2019. godine. Ono što smo unutar drugog stupa također unaprijedili jest da su smanjene naknade mirovinskim fondovima, ulazna, izlazna, upravljačka naknada u konačnici do 2030. godine to znači da će …/Upadica: Hvala lijepa./… 2 milijarde, milijardu i 300 miliona kuna ostati više na računima korisnika. Hvala. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, mi i u ovom zakonu kao i u drugim zakonima tzv. koronama imamo onu odredbu da će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava odnosno svako ministarstvo u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona provesti naknadu procjene učinka ovog zakona. Mi smo apsolutno svjesni toga da su ovo izvanredne okolnosti, okolnosti koje ne prepoznajemo, ni ne prepoznajemo ni svijet, ni ne znamo koliko će trajati. Koji će vam biti neki kriterij, neki osnovni elementi temeljem kojeg ćete raditi tu naknadu procjenu učinaka zakona odnosno na temelju čega ćete se, s čim ćete se voditi, koji će to biti elementi, da li će to biti nešto što ćemo za, otprilike za isti problem sve zemlje koje su članice EU to raditi? Nek gospodin Šuker ne šapće. da li ćete tako ili su to neke specifične stvari? To je neka novina, ja pretpostavljam da se i za tu novinu pripremate pa da probate nešto malo odgovoriti na tu temu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana državna tajnice. Poštovana gospođo Mrak Taritaš hvala vam na pitanju, dakle sve će biti sukladno zakonu i sukladno pozitivnim propisima RH kao i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i ostalima. Hvala.

različite mirovinske fondove, da li je to grupe A, B ili C, mene zanima koliko je od tih 80.000 ljudi mladih ljudi i u kojem su fondu, kojem mirovinskom se uključili, a pitam vas iz razloga što su mladi ljudi najčešće kod zaposlenja zbog nedovoljnih informacija upućeni na to da ih poslodavac preporuči neki od fondova. Vrlo malo ima informacija koji fond kako posluje i gdje da se oni uključe, a s ciljem da, kako ste vi rekli ovo je ulaganje dugoročno, maraton, da ne bi nakon završetka tog maratona oni ostali bez sredstava jer da im mirovina ne bi pratila rast životnih troškova što mi iz HSS-a izričito smo osjetljivi prema tome jer su najsiromašniji dio stanovništva nažalost najveći dio umirovljenika

moram spomenuti usmjerenost ove Vlade, odnosno Ministarstva rada i mirovinskog sustava, kao i provedbenih institucija na financijsku pismenost. Kao što znate, obavezni mirovinski fondovi temeljem ovog zakona imaju obavezu također, određeni dio sredstava odvojiti za financijsku pismenost. Zašto vam to govorim? Zato što ste spomenuli mlade. Naime, podatak za koji je javno dostupan i kojeg smo često komunicirali i u ovom Visokom domu jest da više od 90% ljudi koji ulaze na tržište rada ne bira samostalno obavezni mirovinski fond. Želja je sviju nas, a tu moram apelirati i kompletno na cijelo društvo upravo u podizanju razine financijske pismenosti da svi zaista, a posebice oni mladi .../Upadica: Hvala./... samostalno odabiru svoj mirovinski fond i njegovu kategoriju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Žagara, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, svaki treći umirovljenik u RH živi ispod granice siromaštva. Mirovine su male i tome najveći uzrok je mali iznos doprinosa koji se uplati u mirovinski fond, govorim o I. stupu. Gotovo polovica tog iznosa se namiri iz poreznih prihoda i slažem se s vama kad kažete da je II. stup zapravo jedan maraton koji treba trčati 40 godina i u tom smislu bi mogli za taj maraton vježbama nazvati i ovaj zakon koji danas predlažete, a vezano je za ulaganje mirovinskih fondova da bi se taj kapital oplodio, međutim, trebam paziti i na ishranu. Više puta smo ovdje u Saboru u raspravi pitali, a naravno, sad kad je došla kriza, o tome je teško govoriti. Kad će se omjer između uplate u I. stup i II. stup, kad će se on u budućnosti moći mijenjati da bi II. stup zaista mogao postati maraton zaista u budućnosti i omogućio svim umirovljenicima pristojne mirovine? **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani zastupniče. Kao što sam već i navela, mirovine su sigurne, njihova isplata ide na vrijeme, tako će ostati i nadalje. Ono što posebno moram naglasiti jest da je u mandatu ove Vlade predvođene premijerom Plenkovićem, da su sve mirovine rasle za 12%, a da su one najniže mirovine koje prima čak 250 tisuća naših sugrađana rasle za 15%. Također, prosječna mirovina u RH za ožujak 2012. g. iznosila je nešto više od 2800 kuna, dok je prosječna mirovina za osobe koje imaju 40 i više godina staža iznosila 4664 kune, što je udio u prosječnoj plaću od skoro 70%. Dakle, apel i sa ovoga mjesta, da je iznimno bitno da svi mi i dalje ustrajemo na tome da ljudi što duže ostaju na tržištu rada .../Upadica: Hvala./... jer što duži ostanak na tržištu rada, znači veću mirovinu, višu mirovinu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Šukera. Hvala lijepo. Gđo. državna tajnice, možda bi trebalo reći da ovaj zakon ne samo da će tehnički odrediti neke stvari nego on i stabilizira zaoštrene uvjete na financijskom tržištu, tu prije svega mislim na devizno i na obvezničko tržište, a kad govorimo o zaoštravanju odnosa i ako će se oni s ovim zakonom smiriti, to itekako utječe na buduća financiranja, kako države, tako građana i gospodarstvenika. Ovaj zakon možda iza ovih nekoliko bitnih stvari treba gledati malo šire i ja ne mogu opet da se ne dotaknem HANFA-e. Meni je opet drago da je ovdje istaknut značaj HANFA-e, iako su neki u jednom periodu financijske povijesti Hrvatske pokušali HANFA-u dezavuirati i mislim da kad sad pogledate ovdje koji je značaj HANFA-e u kontroli i davanju dozvola za određene poslove, onda treba jasno nas upućuje na to da HANFA-i treba dati jači značaj i da čelnim ljudima HANFA-e trebamo dati sasvim drugačiju poziciju, a ne službeničku poziciju kakvu nažalost imaju, u kakvu su ih doveli neki .../Upadica: Hvala./... da bi 2012. mogli mijenjati zakon. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani kolega Šuker. Dakle, mislim da će naposljetku i ova kriza ustvari pokazati koliko je sustav obaveznih mirovinskih fondova jako dobro osmišljen, robustan, dobro nadgledan, dobro nadgledan i efikasan. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada idemo na klubove. Prvi je trebao biti Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića i trebao je govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović, nema ga, gubi pravo na govor pa će onda u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, koliko shvaćam, vrijeme podijeliti poštovana zastupnica Sabolek i zastupnik Lovrinović. Ili samo poštovana zastupnica Sabolek, ne znam.

umirovljenici najsiromašniji su u EU. Koliko tisuća ljudi ne može preživjeti od mirovine, moraju kopati po smeću i kupiti boce da bi mogli preživjeti. Znate kada najviše boce skupe? Za vrijeme vaše vojne parade u koje ulažete enormne svote novca. Kada svi odu, dio njih tada kažu, tada smo najsretniji. Prvi kupimo boce. Takvu sliku nikada neću zaboraviti. Utkala se u moje sjećanje kao najkrvavija rana. Zapamtite, siromaštvo nije želja već je posljedica. Posljedica nedostatka razumijevanja i volje najmanje mjere ljudskog dostojanstva te je kao takva, bolna, upravo ta najbolnija i najkrvavija rana. Kako mogu biti zadovoljni korisnici kada kopaju po smeću, prehranjuju se u pučkoj kuhinji, žive s blokiranim računima, smrzavaju se i tu sliku gledamo svakodnevno, a svake godine u vrijeme zimskih mjeseci čitamo kako se, nažalost netko smrznuo. Činjenica je da je reforma sustava umirovljenicima koje je napravio upravo HDZ odvela uvođenjem II. stupa umirovljenike u propast, da je smanjila mirovine umirovljenicima i da su jedini koji će od toga profitirati nažalost razni fondovi. I kao da srama nemate, vi i dalje i sada ovim zakonom opet idete na ruku fondovima i bankama, a na štetu umirovljenicima. Zakon ide u potpuno suprotnom smjeru od onoga što bi trebalo u ovom trenutku, a to je da drugi mirovinski stup pomogne državi, a ne obrnuto. To bi značilo da se na određeno vrijeme dok traju izvanredne okolnosti suspendiraju uplate u drugi mirovinski stup i usmjeri ih se u prvi mirovinski stup, čime bi se znatno smanjio deficit proračuna, znatno smanjila potreba zaduživanja države i znatno ublažio rast javnog duga, skandalozno. Komentirat ću članke. Uz čl. 1. Vlada na štetu države po hitnom postupku donosi ovakav zakon koji brine o obveznim mirovinskim fondovima umjesto da donese zakon kojim bi se problem države riješio na račun obaveznih mirovinskih fondova. Nemoguće je u ovom prijedlogu pronaći imalo ekonomske logike. Naprotiv, nama će se misli o utjecaju privatnih interesnih skupina na odluke Vlada i sabora, koristeći i aktualnu situaciju da bi se izbjegle ozbiljne rasprave. Uz čl. 2. otvaranje mogućnosti da se obavezni mirovinski fondovi zadužuju kod trećih osoba je u suštoj suprotnosti s idejom obaveznih mirovinskih fondova. Suludo je da se obavezni mirovinski fondovi mogu zaduživati kod HNB-a, a država ne može. Uz čl. 3., i ovaj članak daje prevelike diskrecije ovlasti HANFA-i, a da se naslutiti da se očekuje da obavezni mirovinski fondovi povećavaju udio državnih obveznica o imovini s ciljem financiranja države daljnjom kupnjom državnih obveznica. g. Šuker, molila bi ako mogu do kraja reći. Dakle, ovo je patološka situacija poznata od ranije, predstavlja ključnu manu obaveznih mirovinskih fondova, a sada se još intenzivira. Država će od obaveznih mirovinskih fondova pozajmljivati novac kojeg se upravo odrekla i pri tome plaćati provizije, kamate, povećavati javni dug, a onda će vjerojatno doći do rasta kamata od državne obveznice što će povećati ukupni trošak države, ali što je onako paradoksalno i pad vrijednosti imovine obaveznih mirovinskih fondova. Obavezni mirovinski fondovi naravno nije pretjerano briga za vrijednost imovine jer država koristi zakone koji im idu u korist, skandalozno. Uz čl. 4., kazne za prekršaje su smiješne u odnosu da neto dobit društva koja je u 2019.g. iznosila preko 150 milijuna kuna, skandalozno. Uz čl. 5., propisati da će se procjena učinka obaviti 2.g. nakon donošenja zakona govori o nevjerojatnoj neodgovornosti Vlade, zakon se donosi bez ikakvih projekcija utjecaja zakona, što je suludo. Čini se da hitnost procedure teži okolnosti bilo kakve ozbiljne rasprave o učincima zakona, pa je bolje da ne postoji nikakva projekcija koja bi se vjerojatno lako dovela u pitanje, skandalozno. Drugi mirovinski stup je obmana, njega su napustile sve članice EU, a on još jedino živi u RH, u RH gdje žive i najsiromašniji umirovljenici. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastaviti će poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite.

Poštovani građani, vama se obraćam i šaljem jasne poruke u povodu prijedloga ovog zakona. Što stoji iza ovog prijedloga zakona? Država će trebati između 45 i 65 milijardi kuna da sanira troškove ove korona krize, pomaže radnicima koji ostanu bez posla, poduzetnicima itd., itd. Kako ona želi to napraviti? Novca nema, kune nema u proračunu. Vidite, zato je ovdje prijedlog ovog zakona koji sada daje, proširuje ingerencije HANFA-i kao nadzornom regulatornom tijelu da može obveznim mirovinskim fondovima iz drugog stupa dati dopuštenje da u ovakvoj situaciji se zadužuju kod HNB-a od 5 do 15% u odnosu na veličinu vrijednost njihove imovine. To kratko rečeno dragi građani znači da se u narednim tjednima i mjesecima obvezni mirovinski stupovi, fondovi iz drugog stupa mogu zadužiti od 5 do 15 milijardi kuna u odnosu na njihovu imovinu. Poštovani građani, postoje 4 obvezna mirovinska fonda, sva su u rukama stranih banaka. Prema tome, svi vi koji ste u drugom mirovinskom stupu vi tamo nemate štednju i Hrvatski mirovinski sustav u drugom stupu je privatiziran, on je izvan kontrole hrvatskih, znači naše. Što ovdje želim reći? Ovdje su navedeni u uvodu podaci da obavezni mirovinski fondovi posluju pozitivno. Nije točno. Od početka korona krize u prosjeku su svi mirovinski fondovi koji su imali imovinu oko 110 milijardi kuna izgubili oko 10 milijardi kuna, dragi građani, jeste li o tome dobili obavijest od vaših obveznih mirovinskih fondova? Sumnjam. Obvezni mirovinski fondovi su izgubili u ovoj čitavoj priči oko Agrokora 801 milijun kuna jer sam postavio zastupničko pitanje, ni o tome niste informirani. Prema tome, koja je ovdje pozadina, strategija, slijedeća. Jedina je, RH u Europi ima drugi mirovinski stup, nitko drugi. Ovo je operacija spašavanja i zadržavanja obaveznih mirovinskih fondova samo u RH, da oni i dalje budu glavni financijeri financijeri RH. Znači, slijedeća je logika. Dakle, model je slijedeći. Mirovinski fondovi će se zadužiti npr. za 15 milijardi kuna kod HNB-a, dobit će novac, oni će HNB-u ustupiti državnih obveznica u protuvrijednosti 15 milijardi kuna i onda će obvezni mirovinski fondovi kupiti novu seriju obveznica od države za 15 milijardi kuna i time će dragi građani sve više i više financijski kontrolirati političku vlast, Sabor, Vladu i držati ih u šaci. Želite li to dragi građani? Pa vidite da su prodane banke, osiguravajuća društva, mirovinski sustav je privatiziran, ovdje vam govorim istinu. Ekonomski tim stručnjaka stranke Promijenimo Hrvatsku vidite razotkriva što stoji iza ovog. Ko bi trebao ovo raditi? Pa ovo moraju raditi banke ljudi moji. Prema tome, vidite banke nitko ne spominje, pa prave institucije koje bi to mogle raditi to je Hrvatska poštanska banka, Hrvatska poštanska banka, HBOR, Croatia banka, a dati naravno i poslovnim bankama drugim da to rade. Banke u svom portfelju imaju oko 50 milijardi kuna obveznica, one se ne spominju vidite. Znači ovo je ekskluzivan posao da se mirovinskom sustavu da prostor da preživi, da dalje drži sve nas, posebno vas umirovljenike u šaci da određuje politiku u Hrvatskoj u Hrvatskoj i mi se tako nikada nećemo. Znači naš je prijedlog stranke Promijenimo Hrvatsku, obavljajte ove operacije preko banaka. Drugo, promijenimo Zakon o HNB-u koji sam tražio, dopustimo da HNB izravno može kao Engleska što je napravila prije mjesec dana, izravno kupovati od RH obveznice uz 0% i prema tome dragi građani vidite da imamo konkretna, jasna rješenja. Međutim, s druge strane vidimo da HNB postaje sve veća tiskara novca bez pokrića, vidite o tome sada svi šute. Pamet Sljedeći klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je još jedan od zakona koje bi mogli nazvati korona zakonom. Hrvatski sabor je posljednja dva mjeseca donio solidan broj takvih zakona odnosno bolje rečeno izmjene i dopune koje smo posijali po našem zakonodavstvu. Većina tih zakona u sebi sadrži obvezu procjene učinka u budućnosti i to će za idući mandat Sabora biti jedan važan posao. Čini nam se da bi najbolje bilo izraditi jedan poseban raspored s korona zakonima i na vrijeme napraviti ozbiljnu analizu toga što smo donijeli. Inače, lako nam se može dogoditi da na njih zaboravimo i da promjene koje smo donosili na prečac ostaju trajne. Svi kažu da ćemo živjeti u jednoj novoj stvarnosti i živjet ćemo zasigurno, više ništa iza ovog korona viruse ili prve faze njega ili bez obzira kako zovemo, neće biti isto. I to ćemo morati biti pripremljeni. Zašto to zapravo govorim? Već jedno dva mjeseca donosimo zakone s dvije temeljne motivacije, strah i brzina. Nijedna od tih stvari nije bog zna kakva garancija da nismo pogriješili. Dakle, pod tim strahom koji je posijao korona virus da ne znamo ni ko je, ni kakve posljedice može imati, koliko dugo može trajati, to je bio jedan motiv. A drugi motiv da na brzinu nešto napravimo, sukladno onomu što smo u tom trenutku znali. Mi zapravo, budimo iskreni, ne znamo kako, ali ni kada će ova kriza završiti, ne znamo ni kada to sve prođe kakvi će biti zaključci. Nema prethodnog rješenja na koje se možemo pozvati jer je već neko to iskustvo prošao, nemamo to rješenje ni mi ni cijeli svijet i mi zapravo tapkamo u mraku odlučujući od slučaja do slučaja. U tome smo skloni i čini mi se da kroz niz zakona to vidimo, čak da smo možda i pretjerano restriktivni s jedne strane, ali s druge strane neke temeljne postavke demokracije i sustava ljudskih prava dovodimo u pitanje. Vrlo interesantna je bila jučerašnja izjava ministra Davora Božinovića koja govori o tome da u slučaju drugog vala korone, mjere ne bi trebale biti tako restriktivne, što zapravo govori o tome da se stalno prilagođujemo situaciji i da nemamo sigurni recept kako se ponašati. Upravo zbog toga moramo biti vrlo ozbiljni i moramo ozbiljno paziti što smo sve posijali kroz tzv. korona zakone dok su nam u strahu bile velike oči i jesmo li negdje napravili neku neravnotežu ili štetu. Jedan od korona zakona sigurno kojem ćemo se u budućnosti trebati baviti je i ovaj koji danas mijenjamo i dopunjujemo, a to je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima. Ovaj zakon ima 6 članaka, 6. predviđa da izmjene i dopune stupe odmah nakon objave u NN. Uobičajeno je da je to uvijek 8 dana, ali kada je riječ o ovim, zovem ih korona zakonima, onda tu argumentaciju da trebamo pod hitno mi nekako i prihvaćamo i mislimo da je to u redu. 5. članak je onaj za koji sam i dala i repliku uvaženoj državnoj tajnici što sam uvodno govorila, to je da se u roku od dvije godine mora provesti procjena učinaka ovog zakona i to će biti izuzetno važno. Ja sam apsolutno sigurna da neke od korona zakona i nešto što smo donijeli će se možda pokazati da je zapravo dobro da smo trebali to i napraviti, ali nešto što ćemo trebati biti oprezni i trebat ćemo dobro izanalizirati, to će biti odgovornost budućeg Sabora i buduće Vlade. 4. je prilagodba prekršajnih odredbi, oni koji su ključni članci to su 1, 2 i 3 i po našem mišljenju naglasak je na 3. članku. U zakon se ubacuje ona već do sada poznata definicija posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaje ili određeno stanje itd., koji smo kao što sam već rekla, ubacili u cijeli niz drugih zakona od početka epidemije i ove krize. Kao prvi korak proširujemo spektar dozvoljenih ulaganja mirovinskih fondova i na depozite kod HNB-a i Europske središnje banke. U samom obrazloženju ove izmjene navodi se primjer ulaganja u veće izdanje državnih obveznica i sigurnost deponiranja većih iznosa kod HNB-a. Ako dobro čitam, a mislim da da, ključna namjera ovog zakona je otvoriti mogućnost osiguravanja dodatne likvidnosti države, pa i mirovinskim fondovima u prilično nepredvidivoj situaciji koja nas čeka. Takva namjera još jasnije se iščitava iz slijedećeg drugog članka ovog zakona koja propisuje dva moguća slučaja zaduživanja mirovinskih fondova kod trećih osoba s rokom od 5.g. kad se ju zadužuje ili kod HNB-a ili kod Europske središnje banke. Ovaj članak ide i dalje, te daje HANFA-i ovlasti da digne limit zaduživanja fondova do 15% ukupne vrijednosti imovine. Na to se nadovezuje, kao što sam već rekla i po nama ključni treći članak kojim se HANFA-i daje ovlast da faktički na određeni način derogira čl. 125. do 134. zakona. Što ti članci propisuju? Oni propisuju vrlo detaljno od čega se može sastojati imovina mirovinskih fondova odnosno u što i u kojim omjerima oni mogu ulagati. Načelo koje je zajedničko svim tim člancima zakona je načelo sigurnosti, razboritosti i opreza. Mislim da moramo svi zajedno tu na trenutak stati i posebno naglasiti ono što je i u ovim vremenima važno, a to je da ne zaboravimo sigurnost, razboritost i oprez. Ovo ipak nije ničije i ne smije biti ničije igranje na tržištu ulaganja, nego to su naše, a posebno naravno imovine budućih, mirovine Ovom izmjenom otvara se put da fondovi i HANFA mijenjaju propisane udjele i omjere ulaganja. Mi načelno nemamo ništa protiv toga. Ovdje imamo posla s vrlo ozbiljnim institucijama, od samih fondova preko HANFA-e, pa do HNB-a. Ali, kad kad je riječ o ovakvim zakonima uvijek želim naglasiti i naglasit ću, sigurnost, razboritost i oprez jer da u ovoj nepoznatoj situaciji koja, koju smo od straha od virusa, da ne reagiramo prepanično. Ne mislim tu ništa ekskluzivno na nas u RH, mislim tu na cijeli svijet koji se zapravo bori s jednim novom, novim, novom epidemijom, novim i u tom, u tom strahu uvijek budu malo prevelike oči. Već kao što sam rekla, ovo je zakon koji uređuje rad vrlo ozbiljnih institucija. To su 4 velika fonda iza kojih stoje velike banke. koje imamo, nemamo mi neke druge banke, imamo te koje imamo. HANFA stoji i neizravno HNB odnosno poslovanje s HNB-om i Europskom središnjom bankom. Objave HANFA-e su javne i bit će posebno zanimljivo pratiti kad ovaj zakon uđe u primjenu. Što će on donijeti, ostaje da se vidi. Povećanje likvidnosti države iz samih fondova je jedno pitanje, pojačani transfer novca iz fondova u državu, možda pojačamo i ulaganje fondova na domaćem tržištu dionica, sve to ćemo vidjeti u danima koji dolaze. Odredba da zakon stupa na snagu isti čas je bio i u svim drugim zakonima, meni je znakovita možda nas već nešto čeka iza ugla što ne znamo. Mi u Klubu GLAS-a odnosno Građansko-liberalnog saveza ovaj zakon ćemo podržati, ali imamo potrebu, imam potrebu da naglasim i upozorim na dvije ključne stvari. Prvo je da zaista vodimo da se to načelo sigurnosti, razboritosti i opreza u primjeni da vodimo o tome računa i da kao i za sve druge korona zakone shvatimo ozbiljno potrebu da njihove učinke detaljno analiziramo i procijenimo. Nakon toga, možda nešto od tih što je ušlo u korona zakon se pokaže da smo to trebali napraviti i prije, da nas nije korona trebala natjerati za to, a možda se nešto vidi da smo možda bili čak i preoprezni, da smo u nekim stvarima bili možda i konzervativni, da smo možda trebali biti u nekim stvarima i liberalniji, a možda za nešto zaključimo da i nije baš najbolje rješenje. Stoga, kao što sam rekla, mi ćemo ovo podržati, a za neki drugi sabor i neku drugu Vladu će biti ozbiljan posao pred njima. Hvala lijpo. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite.

Ja sam iskreno spremajuć se i skupljajuć si podatke u glavu za ovu današnju raspravu očekivo da će ovdje biti vrlo burna rasprava, da će mnogi oni koji su pričali zašto Vlada ne ovako, zašto HNB ne ovako, zašto ne ovako, da će danas nešto reći o ovome. gledajte, mi govorimo danas o izmjeni zakona gdje onima koji u ovom trenutku imaju 110 milijardi po prilici imovine, omogućavamo jedan novi način plasmana sredstava. S druge strane, ono što ja iščitavam iz ovog zakona, a to je nabitnije, da je Vlada nakon mjera pomoći gospodarstvu uspjela napravit najbitniju stvar, a to je da je kompletan financijski sektor u RH dovela za jedan stol i da jednostavno razno raznim modelima nastoji iz financijskog potencijala potencijala u RH izvuć maksimum. I to je naprosto činjenica. Jer da Vlada, predsjednik Vlade, potpredsjednik i ministar financija, nisu uspjeli sve njih stavit za stol, da ih nisu uspjeli uvjeriti u težinu situacije vjerojatno da do ovakvog dogovora ne bi došlo. Budite uvjereni. Zašto? Zato jer svako sebično čuva svoju poziciju, svako se sebično ne želi izložiti, a jedini koji se mora izložiti je Vlada. Ali je najveća stvar da je Vlada prepoznala potencijal svog financijskog tržišta i želi ga maksimalno iskoristit. kolegice i kolege, ja ću vam reći, ovaj zakon je težak 16 i pol milijardi kuna, 16 i pol milijardi kuna koje obvezni mirovinski fondovi mogu plasirat ili kupnjom obveznica od RH ili intervencijom kreditima prema gospodarstvu. I to su jedine dvije činjenice, treće činjenice nema. I to treba jasno ovdje reći, a ništa se od toga nije slučajno dogodilo jer gledajte, netko će sad reći, je trebali su otići zadužiti van i treba li se ovako. Jer, gledajte, neki su tu napadali zašto HNB ne učestvuje u .../Govornik Sad kad izmjenom ovog zakona HNB čini dvije stvari, jedna je da kvalitetan kolateral, a to su obveznice RH, od obaveznih mirovinskih fondova uzimaju kao nekakvu garanciju za kredit koji će dobiti, i s druge strane, oni na takav način stabiliziraju tržište obveznica RH. Jer ako se s tim obveznicama počne nekontrolirano trgovati, na tim obveznicama nećemo mi ništa izgubiti, ali svatko onaj koji će se nakon toga ići zaduživati, da li će dizati kredit kod banke, da li će država izdavati obveznice i da li će građani dizati kredit, sve će, svi će više to platiti. I zato ovu operaciju treba gledati na takav način. I dobro je da je HNB nakon opuštanja dijela obvezne pričuve i na takav način povećanja likvidnosti poslovnih banaka, nakon dogovora sa Europskom središnjom bankom, da će dobiti 2 milijarde eura za stabilizaciju tečaja, odlučila se i na ovaj potez, da otkupom ili uzimanjem obveznica od mirovinskih fondova, dodatno hrvatskom gospodarstvu i hrvatskoj državi omogući 16,5 milijardi sredstava. Jer gledajte kolegice i kolege, sljedeći tjedan ćemo vjerojatno imati rebalans proračuna. I vidjeti ćemo i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani što je ovaj korona kriza donijela, prije svega, javnim financijama. Ali, kolegice i kolege, nemojte preskočiti niti financijske planove vanproračunskih korisnika. Dakle, tu je HAC, tu su Hrvatske ceste, tu su željeznice, tu je HZZO. E sad, gledajte, kad to sve skupa složite pa kad dobijete jednu konsolidiranu bilancu državnog proračuna, onda ćete vidjeti koliko sredstava treba da se to sve isfinancira. Jesu li hrvatski gospodarstvenici nakon što je Vlada donijela odluku o 3250 kuna praktički promptno dobili te novce, ne samo da dobiju te novce nego i da Vlada psihološki pošalje poruku svim hrvatskim poduzetnicima, nemojte slati ljude na Burzu, nastojte ih sačuvati, ne znamo koliko će ovo trajati, kako će biti, ali dajte da zajedno budemo jači u nekakvom startu sutra kad se situacija koliko-toliko normalizira. Vlada je osigurala tu likvidnost iz vlastitih rezervi. Ali sad dolaze puno veći troškovi i logična stvar da Vlada zakonodavno treba pripremiti da dođe do novog, svježeg novca. To je naprosto činjenica. E sad, svi oni koji su držali lekciju da bi trebalo ovako ili onako, neka daju primjedbu. U čemu je sporno ako fondovi. E da, i moram to reći. Nije radi hrvatske javnosti, radi budućih hrvatskih umirovljenika. Nisu obvezni mirovinski fondovi izgubili 10 milijardi. Njihova imovina se smanjila za možda milijardu, 500 milijardi 600 kuna na vrijednosti dionica, ali to su dionice hrvatskih tvrtki koje su sve reprezentativne tvrtke, koje su stjecajem okolnosti zbog koronavirusa, itd., njihova vrijednost dionica malo potonula, ali sutra će ta vrijednost dionica narasti i biti veća od one, tako da taj gubitak, zapravo smanjenje, zato kažem, imovine, ne treba uopće gledati kao takvo. To je čisto zbog toga jer jedan kolega prije toga je senzacionalno rekao kako su za 10 milijarda se smanjili prihodi. Dakle, kolegice i kolege, ovaj zakon treba samo gledati .../Govornik se ne razumije./... kako Vlada promptno reagira na situaciju i kako Vlada želi naprosto preduhitriti neke stvari koje će joj Ministar financija je jasno rekao da očekuje da će mu za financiranje, što proračuna, što reprograma dospjelih obveza za zaduženje iz prethodnih godina trebati ove godine između 65 i 75 milijardi kuna. Pa gledajte, na financijskom tržištu, međunarodnom je već polako gužva. Pitanje je kako i pod kojim uvjetima će se Hrvatska zadužiti. Vjerojatno ministar razmišlja i o tome, ali isto tako, itekako testira, itekako slaže priču kod domaćih financijskih institucija. Ja sam ovdje negdje po prilici prije mjesec i pol dana govoreći o Zakonu o osiguranju rekao da sav financijski potencijal Hrvatske se treba objediniti da izađemo iz ove krize čim lakše i čim jednostavnije. Jer gledajte, kad pogledate ovaj zakon, što on ustvari govori? On samo kaže da se proširuje mogućnost pozajmljivanja mirovinskih fondova HNB-a i Europske središnje banke na 5 godina. Isto tako, daje ovlasti regulatoru koji kontrolira rad obveznih mirovinskih fondova, da im poveća mogućnost zaduženja sa 5% na 15% njihovog kapitala. I treću stvar, ono što je isto tako vrlo bitno, da mirovinski fondovi svoja sredstva, prema postojećem zakonu su morali držati kod komercijalnih banaka, prema izmjenama ovog zakona da ta sredstva mogu držati kod središnjih banki ili Europske centralne banke, na takav način su ta sredstva puno sigurnija i stabilnija. Jer gledajte, vi u jednom poremećaju financijskog tržišta ne znate kako će koja banka, kakve ona plasmane ima i što se može dogoditi. Dakle, ovu treću stvar, nju treba gledati kao jedan vrlo bitan sigurnosni element. Jednu vrlo bitnu stvar. I to govori samo koliko jedan naoči tehnički zakon, jednostavan zakon je u sebi promišljao vrlo puno stvari. I opet ću ponoviti, HANFA-u smo složili tu kolega koji sjedi i ja tamo davne 2006. g. sa invencijom da ona raste, međutim, 2012. g. su neki tu HANFA-u sveli na obično birokratsko, da tako kažem, birokratski ured, a sad pogledajte koliko smo mi zakona financijski promijenili unatrag mjesec i pol dana gdje glavnu ulogu kontrole ima HANFA. Dakle, vi kad uzmete koliki u ovom trenutku nebankarski financijski sektor, on je u nadležnosti HANFA-e i kad uzmete da Hrvatska odlaskom prema Eurozoni HNB je dobio jednu sasvim drugačiju funkciju i s obzirom na to da će i ulaganja i hrvatskih građana i gospodarstvenika ići u jednom drugom smjeru, a to je ovaj nebankarski financijski sektor, onda je uloga te HANFA-e itekako bitna. Uloga te HANFA-e koja će štititi imovinu, prije svega, hrvatskih građana i hrvatskih gospodarstvenika. Jer ako regulator reagira na vrijeme, na kraju krajeva, HANFA je prva dala preporuku da osiguravajuća društva i ne znam tko ove godine ne isplaćuju dobit jer ne možete tražiti neke poticaje i nešto, a istovremeno isplatiti dobit, u svojim promišljanjima vidjela kao nekakav potencijal osiguravajućih društava i tog nefinancijskog sektora sutra za financiranje i gospodarstva, a isto tako i za financiranje države. Dakle, jedan zakon ako ćemo realnog ga promatrati i gledati, samo jedna kockica u mozaiku dobrih stvari koje je Vlada napravila u ovoj korona krizi da spasi hrvatsko gospodarstvo i da start ili restart kako god hoćete, nakon što se mjere malo relaksiraju budu čim kvalitetniji i čim bolje jer nemojte reći kolegice i kolege da od ovih 16,5 milijardi kuna može neće završiti milijarda i pol ili dvije milijarde u projektima određenih gospodarstvenika ako mirovinski fondovi procjene da ta sredstva tamo trebaju. Zato ovo je još jedan od dobrih poteza Vlade, učinjen na vrijeme. Svima onima koji su vikali i pričali da HNB neće ovo, neće ono, evo HNB je otpuštanja rezervi, nakon intervencija da spasi tečaj, nakon dogovora sa Europskom središnjom bankom oko očuvanja tečaja, još jedna intervencija, ali kažem isključivo pomoć financiraju stabilnosti države, a kada je stabilna država i kada se država jeftino zadužuje onda će tako biti i gospodarstvo. Hvala lijepo.

ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Prije svega mi smo puno puta s ove govornice čuli puno prijedloga što bi trebali napraviti i oni se mogu svesti na puno želja, puno dobrih namjera, a nemali broj puta i onako na jedno podilaženje i tko će dati više. Ne kažem to za sve, čast izuzecima, ali puno puta se razmišljalo kako podijeliti i kako dati što više novaca građanima, tvrtkama, a nikad i ja sam to već rekao nekoliko puta i dolje u izgradi INA-e, nisam baš čuo odakle, to nisam čuo konkretno odakle i kako. Treba, ja bih se složio, treba, pomoć apsolutno, Vlada je to prepoznala, mi ovdje svi zajedno smo na tome radili i ja osobno i svaki zastupnik ponaosob je davao konkretne prijedloge i u okvirima nekih mogućnosti. Upravo je ovo jedna od onih stvari koje smo do sada radili gdje se na jedan način iznalaze određena sredstva, kolega Šuker je sada to vrlo dobro objasnio na primjeru HNB-a kako možemo financirati ovu nastalu situaciju jel ona sada tek dolazi. Ovo do sada je bilo interventno, ovo je do sada bilo gašenje požara, a sada trebamo uzeti i ponovo graditi i čistiti sve iz početka. Ja vjerujem da će to ići puno brže, ja vjerujem da će to ići puno lakše nego na prethodnu krizu, ali tu država mora učiniti svoju ulogu. Ja sam zato više puta, kolega Šuker je spomenuo vanproračunske korisnike i njihove planove, ja sam to više puta spominjao da sada treba ne stati sa investicijama nego obrnuto, pokrenuti sve ono što je u planu sljedeće tri godine za zanavljanje, za ono što ti ne treba neka dokumentacija, dozvola sada idi radi. Ako imamo u planu za sljedeće dvije godine obnoviti, asfaltirati 100km autocesta nemoj čekati dvije godine radi to u sljedeća tri mjeseca i ovako i onako nema prometa. Zašto? Upravo da budemo taj zamašnjak i u projekcijama i u financiranjima možemo to osigurati, a nismo bacili novac u bunar i dali nekom samo tako nego nešto ostaje, dodana vrijednost, nešto ostaje što bi i ovako i onako radili. I idemo probati nešto što smo u planu imali sljedeće dvije godine napraviti u sljedećih 6 mjeseci ili pokrenuti. Kako, zašto, opet pitanje odakle novci za sve to. novci za sve to. … korisnici se mogu zadužiti, država također i mislim da ovo ovdje zapravo što samim time i povećavamo limit limit zaduživanja spram trećih osoba sa 5 na 15% itd. što se tiče obveznih … jer tamo svi govorimo imamo 100 ne znam koliko milijardi ajmo mi to nacionalizirati, ne znam što. Ajmo to mi bolje iskoristiti i to smo mi govorili kada smo pričali prošlih godina oko mirovinske reforme idemo što više ta sredstva bolje iskoristiti da krajnjoj liniji građani koji su vlasnici odnosno koji su korisnici što više dobiju za svoja uložena sredstva u te fondove. Ja vjerujem da uz minimalni rizik kao što se i ovdje radi dobra dobra kontrolna mjerila i procese kao što su i ovdje predviđeni bi to upravo i napravili. Zato da ne ponavljam sada sve ono što smo do sada što se ovdje mijenja mislim da je ovo upravo samo treba istaknuti i to građanima, upravo jedan od onih razloga kako ćemo sve ovo što čujemo, što se radi, što se planira sve ovo od oslobađanja doprinosa, odgađanja doprinosa, davanja bespovratnih sredstava, a tek sad smo krenuli, tek sad treba krenuti i HMAG, treba krenuti i HBOR, vidio sam da je čak nešto i plasirao, sada nam tek treba što više sredstava, a treba sve funkcionirati. I to je sada najveći izazov pred nama da upravo iskoristimo i maksimalno … koliko možemo da održimo sve da funkcionira i da povećamo i iskoristimo ovu krizu za povećanje efikasnosti, kvalitete i samog državnog i javnog sektora, ali prije svega i cijelog gospodarstva u globalu HNS-a će podržati ove izmjene. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu. Prvi je trebao biti poštovani zastupnik Saša Đujić, nema ga, gubi pravo na raspravu. Pa će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, poštovani gospodine Žigman. Evo ovo je prilika zaista da još jedanput potvrdimo da je Vlada pravovremeno reagirala upravo kao i niz dosadašnjih zakona koje smo u hitnoj proceduri donijeli i ovo je način na koji ćemo itekako pomoći svima skupa, počevši od samog proračuna, proračunskih korisnika i svih onih koji itekako ovise o sredstvima državnog proračuna, ali i privredi jer vidimo da je puno toga napravljeno zapravo u vrlo kratkom roku, u roku od mjesec dana. I ono što sam više puta naglašavala da je upravo Vlada reagirala vrlo brzo, da su sve institucije reagirale vrlo brzo, da su zaposlenici i poduzetnici sredstva za koja su aplicirali, a to je preko 500 000, govorimo o 500 000 ljudi, su u vrlo kratkom roku dobili sredstva koja su bila kroz te zakone odobrena i sve je ono što se zapravo kroz te zakone, a njihov rok trajanja je 3 mjeseca sa mogućnošću produženja, ali za to treba isto tako naći izvore otkuda to sve skupa financirati. Javnost mora znati da ukoliko je stala privreda da, evo pomoglo se na način da je to 3.250,00 ili 4.000,00 kn po zaposleniku, ali javnost mora znati da iza toga treba biti i uplata doprinosa, a ti doprinosi onda iz njih se financiraju kako zdravstveni djelatnici, tako sve osobe u školstvu, zaposlenici u znanosti, policajci, carinici itd. Dakle, nema nekakvih čarobnih nevidljivih sredstava negdje pohranjenih, a da to nije proizašlo iz cirkulacije zapravo plaća odnosno plaćanja doprinosa i poreza. Prema tome, da bi cijeli sustav, a kažemo i vrlo je nepredvidivo u kojem roku se, će se nešto promijeniti, dakle kada će profunkcionirati cjelokupan privredni sustav, kada će turizam stati na, na svoje noge, koliki će biti gubici od toga svega. Dakle, ovo je način na koji je pronađen vrlo kvalitetan model kako iz onih postojećih sredstva koji postoje, kroz dobrovoljne mirovinske fondove i regulativu koju na ovaj način se daje dodatna i odgovornost i ovlast hrvatskoj agenciji za HANFA-i, dakle za nadzor financijskih usluga i na ovaj način vrlo odgovorno mora postupati sa imovinom koja neće na ovaj način nestati nego je to i dalje imovina svakog pojedina koji uplaćuje u fondove. Na ovaj način se, kao što je reko i kolega Šuker, dodatno omogućava da se ukupno likvidnost poveća do preko 16 milijardi kuna, a to je onda ona stabilnost i sigurnost sustava da će na taj način zaista u određenom roku se moći sve ovo što je potrebno za funkcioniranje jedne države zaista i namakunti. I kada pogledate samo poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova onda i kolika je imovina, da je ona bila sa krajem 2019. 112 milijardi kuna, da je to ogroman potencijal i da je u tom periodu, ako se dobro pogleda, da su prinosi A, B ili C fonda bila od 5,43 do 13,2% prinosa, što govori o tome da je imovina u periodu od kraja dvije odnosno početka 2019. se bila povećala za preko 14% …/Upadica: Hvala/. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava je trebala bit poštovanog zastupnika Steve Culeja, nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti kao slijedeći poštovani zastupnik Martin Baričević, izvolite. **Baričević, Martin (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Ovo je jedan u nizu zakona koji se donosi radi reguliranja i prilagodbe ovim izvanrednim okolnostima korona virusa. Naravski da su mirovinski fondovi jedan ogroman financijski potencijal i da Vlada u tom smislu i u tom smjeru razmišlja i da poseže za tim financijskim instrumentima da bi društvo funkcioniralo. Rijetko koji zakon košto su Zakon o obvezatnim mirovinskim fondovima toliko utječe na sve slojeve hrvatskog društva ili bilo kojeg drugog društva košto utječu Zakoni o mirovinskom osiguranju. osiguranju. Ovdje se u prvom redu u izmjeni ovoga zakona iščitava ta financijski potencijal, iščitava se i potreba snažnije kontrole od strane Državne regulacijske agencije što držim ispravnim i dobrim da se ne dogode eventualni lomovi. Što se tiče samih reformi odnosno cijelog sustava prilagodbe u mirovinskom, mirovinskim sustavima, građanstvo odnosno puk je teško da prati što se i kroz planove ministarstva može očitovati s planom financijske pismenosti, što držim isto tako i jako, jako nužnim i mislim da još to treba potencirati, poglavito kod mladih ljudi jer vjerojatno ste svi imali prigode razgovarati kada se ti mladi ljudi dođu na tržište rada da jednostavno pitaju ili na, kod poslodavatelja ili kod svojih najbližih, gdje, gdje se osigurati, ali s druge strane ne donose racionalnu odluku jer o tome nemaju dovoljno informacija. Pa i kroz sam obrazovni sustav ne bi bilo loše da se tu pojača ta pismenost. U onom dijelu što ne regulira ovaj zakon, a imam potrebu kazati, mislim da bi to trebalo izregulirati Zakonom o radu da se omogući rad kod više poslodavaca, na taj način bi se punio fond, a i pojedinačno kod onih ljudi koji imaju i neke dodatne poslove, stvorila bi se određena sigurnost pa kako smo slobodno tržište, ako nekada ostanu bez posla, da tu razliku mogu, kad i sad uspoređujemo one koji su radili na tržištu preko 40 godina, da su njihove mirovine kudikamo veće nego onih koji su radili kratko. Što se tiče svih tih fondova, posljedica naših života u jednom rigidnom komunističkom sustavu je ta da ljudi nedovoljno pažnje jer je uvijek netko za njih mislio, posvećuju samim tim stvarima. Hrvatska je izabrala ovaj put i ovaj način koji je izabrala. Dobro je da su ti fondovi stabilni, dobro je da su ti fondovi kontrolirani, nadati se da će ovakvih izvanrednih okolnosti biti što manje i da što bude se išlo dalje, i oni umirovljenici koji će ići u budućem periodu u mirovinu, da će im mirovine biti sve veće i veće. To je bitno za stabilnost gospodarstva, bitno je za društvenu stabilnost, bitno je za za gospodarsku i političku stabilnost. Držim da, evo, Vlada je u svim stvarima, iako su to izvanredne okolnosti pa nemamo iskustvo kako izvanredno i djelovati, prilagodila se stanju, kako u onom smislu gospodarskog sređivanja stanja, tako i u onom smislu obrane ljudi od tako jedne pošasti kao što je pandemija i zbog samo takvog načina ponašanja i vođenja RH nemamo snažnije, hajmo kazati one strahove koji su se uvukli u ljude lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo, želim nešto reći u ovih 5 minuta o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima jer smatram da je ovaj zakon i doživljavam ga kao zakon određenih mogućnosti koje su se stavili na raspolaganje, znači, financijskom dijelu i Vladi, ali i fondovima i mislim da nam u ovom trenutku, prije svega trebaju zakoni koji nam omogućavaju mogućnost. Tako da, sjećajući se vremena prvog slučaja koronavirusa u Hrvatskoj 25.2., od tada pa do danas, nešto više od 70-tak naša promišljanja pojedinačna, obiteljska i društvena su se promijenila i danas smo sigurno svi spremniji na puno manje od onoga što smo mislili u tom trenutku do tog datuma, kada smo mislili da će nešto proći pored nas i da nas neće pogoditi na način na koji je to pogodilo nas, a onda i sve zemlje čitavog svijeta. Jednostavno, situacija koja sigurno nije bila planirana ni kad se donosio proračun ni kad su se donosili proračuni svih gospodarstvenika pojedinačno, svako u svojoj obitelji za ovu 2020. g., vjerojatno smo čestitajući je svi zaželjeli sve najbolje, međutim, ona nije takva kakvu smo htjeli. I ovaj zakon očito daje neku mogućnost da reagiramo u određenim trenucima. To je obilježilo ovih 70-tak dana? Pa mislim da i raspoloženje građana jasno pokazuje da su građani razumjeli što ova Vlada radi, a to je prije svega zadržati stabilnost. Stabilnost i samog političkog sustava, stabilnost društva, pojedinačno svake obitelji i čovjeka, zdravlje, borba za zdravlje svakog pojedinca, a onda naravno ono što je vrlo važno u svakom životu, to su financije, financije države, pa onda financije svakog ponaosob. I te mjere išle su paralelno, znači tj. kontinuirano od od prvog dana kad smo se suočili sa tim koronavirusom pa do današnjeg dana kad se spremaju i mjere koje će trebati riješiti kroz ovaj 5. mjesec. Sjetimo se mjera u 3. mjesecu, ožujku, pa u travnju i sada, kažem, u svibnju. Znamo li danas više nego što smo znali u ožujku, sigurno da da. Znamo li i o tom virusu nešto više, vjerojatno puno više. Vjerojatno ćemo i u razdobljima ispred nas saznati i mnogo toga više što danas ne znamo. Tako da, gledajući ponašanje svakog od nas ponaosob, vjerujem da ono, onaj početak gdje smo svi htjeli doprinositi zajedništvu, da se ova situacija što je lakše i na najbolji način prođe, pomalo, kako su se počele pojavljivati određene priče u političkom prostoru, to nešto jenjava, danas smo čuli, inače iz svih zadnjih 10-tak dana od strane nekih oporbenih zastupnika, lošije birane riječi, uglavnom difamacija ili negativizam, pa čak evo, i od jedne zastupnice da sve što se radi je u biti skandalozno, pa tako i ovaj zakon, koliko sam od nje uspio čuti, da je skandalozan. Nije skandalozan, može i može doprinositi u budućnosti da budemo barem blizu onoga što smo mislili da možemo biti, a to je ono najmanje što možemo, stabilni, da možemo uredno isplaćivati sve ono što moramo isplatiti. Nažalost u ovom vremenu pokazalo se da smo morali isplatiti i plaće zaposlenih koji rade u privatnim firmama kao država. I to je svima postalo kao nešto normalno i kao nešto očekivano i kao nešto što se trebalo desiti bez obzira na vrijeme. Nije, takva je izvanredna situacija i dali su te mjere Vlade nešto što možemo pogledati sad malo unazad i reći, bilo je dobro. Pogledajmo broj nezaposlenih na birou, u odnosu na ono što smo imali nekada, sjećam se, 2011. preko 400 tisuća, danas 156 tisuća. Mogli smo ih imati pola milijuna kao Austrija. Preko pola milijuna nezaposlenih. Da li ćemo to imati u 9. mj., ja nisam onaj koji će gatati i reći bit će dobro. Dolazim sa otoka i znam kako se osjećam danas i kako sam se osjećao prije 60 dana i vjerujem da nas sada drži određeni optimizam i vjerujemo da smo spremni na sve ono na što nismo bili spremni prošlih godina kada nam je turizam rastao 5 i 10% svake godine više pa smo bili nezadovoljni, sada smo spremni i na 30% i na 40% na sve ono što možemo uopće dobiti od tog segmenta države ili ajmo reći gospodarstva, ne bi li nekako prošli ovu situaciju. Tako da mnogo ovoga što ovdje piše i mogućnosti koje su dane kroz ovaj zakon podržavam jer smatram da će nam trebati upravo to. Sjećam se izjave ministra nakon što je sve ovo počelo kada je rekao jasno sve igra, sve je moguće i sve ćemo koristiti što god budemo mogli da ovu državu zadržimo stabilnom, da financijski sustav zadržimo stabilnim i banke, ali i državni proračun i lokalne proračune i ja mu na ovom čestitam što god je uspio napraviti u trenutačnim okolnostima napravio je dobro Vladi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će završno u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Poštovani građani. Stalno ponavljam da se isključivo obraćam vama, pitate me zašto nema zastupnika. Pa mene oni ne zanimaju znate, oni slušaju svoje stranačke šefove, ja dakle govorim vama u interesu jer znate i sami dok nismo došli nas nekoliko u Sabor o HANFA-i, HNB-u, monetarnoj politici, o II mirovinskom stupu nije nitko raspravljao, dakle morate čuti što iza ovoga prijedloga stoji. O čemu se ovdje radi? Znači prijedlog je ove vladajuće koalicije da u Sabor dođe zakon koji omogućava mirovinskim fondovima iz II mirovinskog stupa da se mogu zaduživati kod HNB-a čak čak 5 do 15% vrijednosti njihove imovine. To u prijevodu znači od 5 do 15 milijardi kuna. Pa čekajte molim vas, jeli to uobičajeni posao mirovinskih fondova u svijetu da ovako nešto rade? Nije. Mogu to raditi, ali nisu oni glavni posrednici i sudionici. Pa kako rade neke druge zemlje da spašavaju recimo svoje gospodarstvo i svoje građane usred korona krize? Pa evo mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku vi znate da mi govorimo stručno sa argumentima, ajmo uzet u primjer Velike Britanije. Ona je prije mjesec dana u svom parlamentu donijela zakona da se Britanska država može zadužiti kod engleske središnje banke Engleska država kod engleske središnje banke čak do 200 milijardi funti da izravno može kupiti obveznica njihova središnja banka od države. Vidite, to se kod nas smatra zabranjenim, incestuoznom vezom bilo kako. Ali u čemu je ovdje kvaka dragi građani? Znači država bi se mogla, zato sam očekivao prijedlog zakona koji će dopustiti Hrvatskoj državi da emitira državne obveznice i direktno ih prodaje hrvatskoj jednoj banci u određenom iznosu dok traje ova sistemska kriza. Uz koji postotak bi se mogla zadužiti Hrvatska država, recimo ako joj treba 20, 30 milijardi kuna? Uz 0%. Ali vidite ovdje ove zastupnike vladajuće koalicije, e oni neće nama uz 0% oni žele da zarade, tko, obvezni mirovinski fondovi kojih ima 4 i svi su u rukama stranih banaka. Pa te stranke koje su do sada drmale Hrvatskom one kao što znate dragi građani, oni se čitavo vrijeme, godinama upravo za to zalagale. Prodali su sve banke, dopustili su da drugi mirovinski stup preuzmu u cijelosti stranci i zato govorim da je drugi mirovinski stup on je privatiziran. I ne samo to, vidite on je u gubicima, on je u gubicima. Točna informacija da su zabilježili gubitak u proteklih mjesec, mjesec i pol dana od oko 10 milijardi kuna, da su izgubili 801 milijun kuna na dionicama Agrokora, a onda su oni rekli ma to je ništa, to je sitno u odnosu na veličinu naše imovine. Onda ovdje čujemo da kaže, dobro je znate treba iskoristiti obvezne mirovinske fondove, drugi stup oni imaju puni su novaca, imaju imovinu. Ma nemaju oni ni, oni imaju novca mizerno. Sva njihova imovina 80 milijardi kuna njihove imovine su državne obveznice, a dragi građani to su papiri koji su dug države, ona je znači imala papire. Prema tome, imovina koju imate tamo u drugom mirovinskom stupu nije štednja, godinama vam lažu, uvjeravaju nije štednja. Slušajte stručnjake što o tome govore. Oni ovim žele spasiti mirovinske fondove koji su od kako su osnovani do sada jedini zaradili i to su zaradili na naknadama i provizijama preko 8 milijardi kuna. Znači poštovani građani, mogao bih još puno argumenata navoditi u prilog ovome, govorim vam odgovorno s ove govornice da je krajnje vrijeme da ovaj nakaradni sustav koji radi protiv Hrvatske, koji iscrpljuje građane, gospodarstvo koji nas je bacio na koljena ništa se ovdje neće stabilizirat. Ova Vlada želi izbore sutra. Zašto? Jer dok upravljaju strahom od ove krize, od virusa oni žele kapitalizirati upravo to. Utjerali su još dodatno puta tri puta pet taj strah u kosti građanima. Prema tome, mogu li ti sutra promijeniti Hrvatsku na bolje? Ma ne mogu, znači vi smo već duboko zapali u recesiju bez čekanja informacija, prezadužena će biti država, snažan pad BDP-a i prema tome promijenimo ovo nepodnošljivo stanje sa poštenim i stručnim ljudima. Hvala. Sljedeći klub zastupnika završno poštovani zastupnik Ivan Šuker, Klub zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Radi istine i radi budućih hrvatskih umirovljenika dakle imovina obveznih mirovinskih fondova na datum 3.5.je 110 milijardi i 854 milijuna, e kada treba čuti istinu onda nas nema u sabornici. I nije istina da su obvezni mirovinski fondovi izgubili u proteklom periodu 10 milijardi kuna, to su naprosto činjenice. Zašto to govorim? Pa zato što u ovakvim teškim situacijama svako od nas pa bez obzira koji mu politički ciljevi bili ne smije se igrati sa osjećajima sigurnosti hrvatskih građana. To je nešto naprosto činjenica. Dakle, da je ta istina, onda bi prvi koji bi trebali reagirati, trebali je reagirati HANFA i trebalo ni++bi reagirati ministarstvo. Druga stvar, nije istina da hrvatska država preko Sabora, preko saborskog Odbora za financije nema mogućnost kontrole obveznih mirovinskih fondova. Dakle, oni nama jedanput godišnje podnese izvješće, druga stvar, HANFA nam podnese izvješće, jedna od najbitnijih stvari o radu HANFA-e je kontrola i obveznih mirovinskih fondova. Dakle, svaki zastupnik može ili čelne ljude obveznih mirovinskih fondova ili čelnog čovjeka HANFA-e pitat što ga zanima radi istine. Jer doći se ovdje nabaciti i reći da je netko izgubio 10 milijardi u mjesec dana je vrlo opasno. Druga stvar, hajmo i tu priču oko HNB-a, ja sam rekao, ja sam možda jedan od rijetkih zastupnika, ako bi i trebao netko lupati po HNB-u onda bi ja trebao lupati, jer dok sam bio ministar financija, situacija, iako, ali nije bitno, međutim, naprosto kao odgovoran čovjek ne mogu prihvatiti da netko kaže HNB nešto može, ali neće. Pa zar mislite da predsjednik Vlade i ministar financija ne bi dogovorili sa HNB-om direktno financiranje, da to može. Evo, informacija od kolege Žigmana da je njemački Ustavni sud donio zabranu sljedeća 3 mjeseca zaduživanja njemačke države kod njihove .../nerazumljivo/... kod Bundesbanke, dakle kod njihove centralne banke. Ako je njemački Ustavni sud donio takvu odluku, a oni su članica Eurozone, a mi smo ti koji pretendiramo da uđemo u Eurozonu, itekako se moramo držati pravila, onda tko nam je dao prava da kažemo, je nemojte to raditi, napravite ovo. Pa zar ne bi ministru financija i predstavniku Vlade bilo jednostavnije da su sjeli sa guvernerom Vujčićem, dogovorili, čuj stari, daj nam posudi 20 milijardi kuna, ako je kamata ovakva, to će biti tako, nego da se mora ići na kombinaciju ovo. Međutim, kad govorimo za održavanje mirovinskih fondova, kolegice i kolege, mirovinski fondovi su imali prihod u siječnju 564 milijuna, u veljači 569, u ožujku 574 i u travnju, logično, jer je bila isplata onih 3 250 kuna i mnoge plaće su pale i neki ljudi su završili na Burzi, dakle njihovi su prihodi smanjili na 447 tisuća kuna. I sad ovaj kredit koji podignu oni kod HNB-a, uzmu kod HNB-a, zaduže se, kako god hoćete, i kupe državne obveznice, pa mi smo im Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima naložili da toliko i toliko novaca moraju uložiti u vrijednosnim papirima RH, ne mogu uložiti u ništa drugo. Ako hoće zaraditi za svoje korisnice, a to su budući umirovljenici, onda moraju kupovati obveznice. Oni praktički uzimaju samo novce nešto ranije, kupuju obveznice, a taj kredit će vraćati upravo iz ovih prihoda. Pa njihov godišnji prihod je negdje oko 6 milijardi kuna. Praktički oni za 2,5 godine svojih redovnih prihoda vrate kredit na kojem će imati određenu zaradu. E sad se postavlja pitanje, da li je bolje, e sad, ovu laž treba eliminirati, to nisu ničiji fondovi stranih banaka, to su fondovi u vlasništvu hrvatskih građana jer to je ušteđevina hrvatskih građana. Svaki građanin u, ima, vodi se, posebna evidencija koliki ima ulog koji sudjeluje u .../Govornik se ne razumije./... fondovima, dakle, ako obvezni mirovinski fondovi ulože novce u obveznice, na tim obveznicama zarade, u konačnici će to biti prinos hrvatskih građana na njihovom računu. Dakle, to su činjenice i to je istina i naprosto ne smijemo si dozvoliti bez obzira koliko je nekada, zbog politike, zbog ovoga bitno, ne smijemo si dozvoliti da širimo dezinformacije, pa na kraju krajeva, mi saborski zastupnici smo ovdje od obveznih mirovinskih fondova tražili da ulože novce, da informiraju svoje potencijalne članove, što je to II. stup mirovinskog, kakva su njihova prava i što mogu ostvariti. Prema tome, ovo je dobar potez Vlade, Ministarstva financija i HNB-a i Ministarstva rada. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. A sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana državna tajnica Majda Burić, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani saborska zastupnice Perić i poštovani saborski zastupnici Boriću i Šukeru, mogu vas čak i pojedinačno pozdraviti budući da nas je ostalo dosta malo. Dakle, zahvaljujem svima na raspravi i ono što moram sublimirati jest da je cilj ovoga zakona, što ste već i nekolicina vas spomenuli jest da je to stabilizacija javnih financija, stabilizacija vrijednosti državnih obveznica, isto tako kao i mogućnost za povećanje likvidnosti do oko oko 16 milijardi kuna. Ono što posebno želim još jedanput naglasiti jesu naknade, naknade koje smo unutar reforme mirovinskoga sustava smanjili i ulazne i izlazne i upravljačke, što konkretno znači da će do 2030. g. na na osobnim računima svih nas koji imamo račun u II. mirovinskom stupu ostati oko milijarde i 300 milijuna kuna više, što automatski znači i viša mirovina za članove II. mirovinskog stupa. Također, na današnji dan obavezni mirovinski fondovi su uplatili 60 milijuna kuna, što su preraspodijelili svim budućim umirovljenicima koji su članovi II. mirovinskoga stupa, a također, je vezano upravo uz naknade o kojima sam govorila. Isto tako, spomenuli smo i financijsku pismenost, na kojoj se radi, jako puno i na kojoj se treba i dalje raditi, ono što u tom smislu želim spomenuti da Ministarstvo rada kroz Regos, odnosno Središnji registar osiguranika provodi projekt MIC-eva odnosno Mirovinskih informacijskih centara koji će ove godine zaživjeti, a zamišljeni su ustvari kao jedinstveno mjesto gdje će osoba, bez obzira bila ona zaposlena ili neki budući umirovljenik koji će ući u umirovljenje u određenom razdoblju dobiti apsolutno sve informacije i o sustavu generacijske solidarnosti i o sustavu individualne kapitalizirane štednje i MIC-evi će biti najprije otvoreni u 4 najveća hrvatska grada, dakle Rijeka, Split, Osijek i Zagreb i to je u svakom slučaju, jedan od od vidova na koji ćemo i mi kao Ministarstvo rada utjecati na podizanje financijske pismenosti na jednu višu razinu. Znam da se financijskom pismenošću jako puno bavi i Hrvatska gospodarska komora, izdaju svake godine u veljači bilten financijske pismenosti, znam da jako puno radi i UMFO, odnosno obavezni mirovinski fondovi, pa imaju krasne radionice koje provede dr. Lučić i Barbić i ono što u tom smislu želim reći je to u svakom slučaju trebamo s time ići i dalje i apelirati na cijelo društvo koliko je to ustvari bitno. Spomenute su ovdje i poticaji za očuvanje radnih mjesta koji se također provode kao gospodarska mjera preko Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a za očuvanje radnika u zaposlenju uslijed ove korona krize. Ova je Vlada osigurala 8,5 milijardi kuna kako bi oko pola milijuna naših sugrađana imalo mogućnost dobiti, za ožujak mjesec, to je bio poticaj od 3250 kuna, a u travnju i u svibnju to će biti 4000 kuna poticaja. Ono što treba posebno spomenuti, a to je već gđa. Perić i istaknula, da na taj iznos, na 3250 odnosno na 4000 kuna dolaze i doprinosi pa kad govorimo o tome, onda na 4000 kn ustvari država osigurava oko 5,5 tisuća kuna jer je dosad već u prvi mirovinski stup u koji uplaćujemo 15% isplaćeno skoro 300 milijuna kuna, kad govorimo o ovoj potpori za očuvanje radnih mjesta, a u drugi mirovinski stup koji se odnosi na 5% doprinosa je uplaćeno skoro 100 milijuna kuna. Isto tako, demantiram neistine, da ne kažem laži koji govore o gubicima, što je istaknuo poštovani dr. znanosti Lovrinović, ako se ne varam, dakle potpuna je dezinformacija, nije istina da su obavezni mirovinski fondovi izgubili 10 milijardi kuna, već je istina daje daje taj iznos bio znatno, znatno manji i da se on u odnosu na krizno vrijeme u kojem se nalazimo, dakle unatrag 2, 3 mjeseca, u brojkama oko milijardu, milijardu i pol kuna. Međutim, kada govorimo o C kategoriji, C kategorija gdje se nalaze svi ljudi koji imaju 5 godina do mirovine i oni zakonski obavezno moraju biti u toj kategorija je u posljednje vrijeme, otkad traje kriza rasla za oko 200 milijuna kuna, a MIREX pokazuje da isključivo A kategorija bilježi neznatni pad i to od -0,55% i još jedanput podsjećam da u svakom slučaju, na rad obaveznih mirovinskih fondova i na njihova ulaganja ne smijemo gledati kao na sprint ili na utrku na 100 metara, već kao maraton koji traje 40 godina. Zašto govorimo o 40 godina? Zato što svi težimo upravo da nam ljudi ostaju što duže na tržištu rada, da što dulje rade jer samim time, mirovina će biti veća, što pokazuju i pokazatelji od 70% udjela u prosječnoj plaću, ukoliko se zadržavamo na tržištu rada 40 i više godina.

kao članovi Odbora za financije, a to je rezultati poslovanja obaveznih mirovinskih fondova, gdje se kaže lijepo da su neto mirovinski doprinosi uplaćeni u II. stupu 2019. iznosili 6,7 milijardi kuna, dok su isplate iz II. stupa iznose 1,2 milijarde kuna. Obvezni mirovinski fondovi u 2019. svojim članovima su zaradili 8,9 milijardi kuna, odnosno da je uplata veća za 8,2% u odnosu na prethodnu godinu. Dakle to su egzaktni podaci koje može potvrditi i onaj tko ih kontrolira, a prvenstveno, a sve ovo što se događa je upravo rezultat toga. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Time bismo onda zaključili raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti s radom sutra, u četvrtak, 7. svibnja u 9,30, a prva točka bit će Prijedlog Odluke o imenovanju Zlate Hrvoj Šipek glavnom državnom odvjetnicom RH. Želim vam ugodni ostatak poslijepodneva.